Можемо переходити до реєстрації? Колеги, будь ласка, займіть робочі місця,

Зареєстровано 367 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Семена Ігоровича Семенченка. Привітаємо з днем народження. сьогодні ми відзначаємо День журналіста, і я хотів би привітати наших колег журналістів з їхнім професійним святом. Неможливо уявити вільну Україну без українських журналістів. Ви завжди були на вістрі боротьби за нашу країну і біля багать в холодні лютневі ночі на Майдані, і в період АТО, і в той період, коли ми спільно проводили незворотні зміни в країні. Хочу висловити особливу подяку хлопцям і дівчатам, які з нашими бійцями на передовій Донбасу під обстрілами ведуть життєпис нашої війни за незалежність, кожної хвилини ризикуючи своїм життям. Дякую вам усім від Верховної Ради і від усіх українців. І давайте привітаємо наших колег з їхнім професійним святом. Вітаємо вас, колеги. Шановні народні депутати, я хотів би зробити повідомлення на початку нашого засідання з приводу обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідно до закону, особи, які претендують на зайняття цієї посади, щоб відповідати спеціальним критеріям, які визначені Законом України про Уповноваженого Верховної Ради України, мають пройти спеціальну перевірку, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Апаратом була проведена уся необхідна організаційна робота щодо виконання цієї вимоги, проведення спеціальної перевірки. Були надіслані вчасно відповідні запити до Національного агентства України з питань державної служби. І 2 червня ми одержали узагальнену інформацію про результати спецперевірки тих відомостей, що подали кандидати на заняття цієї посади. У цій узагальненій інформації зазначено, що з огляду на відсутність у НАЗК повної інформації щодо тих даних, які містяться в деклараціях кандидатів НАЗК, вважає за доцільне отримати додаткові відповідні підтвердження документів суб'єктів декларування або їх пояснення. І фактично це ставить нас перед позицією, що спецперевірка є незавершена, НАЗК потребує додаткових пояснень і додаткових матеріалів від кандидатів на Уповноваженого обумовлює необхідність завершити процедуру спецперевірки, згідно з рекомендаціями НАЗК до винесення даного питання на розгляд у сесійній залі. Я хочу наголосити, що ми повинні діяти згідно закону, щоб не було жодних підстав подати в суд і оскаржити процедуру обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І тому повинні дочекатись завершення перевірки, дати додаткові пояснення, які вимагає НАЗК, щоб ніхто не міг поставити під сумнів і відмінити рішення Верховної Ради України з приводу обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Таким чином ми будем… Дочекаємось завершення спецперевірки. А зараз ми переходимо до питань порядку денного. день ми починаємо, як завжди у вівторок, з виступів від депутатських фракцій і груп, оголошення заяв, повідомлень і оголошень. І я прошу усі фракції Верховної Верховної Ради України провести запис на виступ, щоб система "Рада" встановила послідовність виступаючих. Я прошу усіх провести запис і прошу усі фракції взяти участь в записі. Будь ласка, проводиться запис.

Радикальна партія, Ляшко Олег Валерійович. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу привітати всю Україну з надзвичайно важливою перемогою на міжнародному фронті, це рішення минулого тижня Стокгольмського арбітражного суду, який відхилив претензії російського "Газпрому" до України на суму 54 мільярди доларів. За газовим контрактом, який у 2009 році був підписаний Тимошенко Юлією Володимирівною і її другом Президентом Росії Володимиром Путіним, Україна щороку переплачувала 6 мільярдів доларів. Це вкрадені в українців гроші. Оскільки Стокгольмський арбітраж, це не Печерський районний суд і не будь-який інший, який пані Тимошенко може звинувачувати в замовності рішень, я сподіваюсь, що ні пані Тимошенко, ніхто інший в цьому залі не піддає сумніву рішення я звертаюсь до Юлії Володимирівни. Юля, верніть гроші, які ви вкрали в українців! Шість мільярдів доларів щороку по газовому контракту, який ви підписали із своїм другом Путіним! Сьогодні ви намагаєтесь довести, що це найкращий газовий контракт і що Україна від газового контракту тільки вигравала. У мене тоді просте питання, а покажіть, де тут інтерес українців? Найкращий газовий контракт, по якому з нас Росія Ваш інтерес бачу! А де інтерес українців?! Коли їх грабували по цьому контракту! Ще один газовий контракт – це про транзит російського газу територією України. На 10 років укладена угода без права перегляду ставок! Ми вимагаємо переглянути і цей газовий контракт! І, нарешті, третє. У зв'язку із підписанням Тимошенко і Путіним газового контракту, Янукович підписав ганебні Харківські угоди про отримання знижки на газ. Президента Порошенка внести до парламенту законопроект про денонсацію Харківських угод, які були підписані на виконання контракту

це найбільш корупційна змова, яку не знала історія людства! І за це треба відповідати! Відповідальність одна: верни вкрадені гроші! Щоб українці отримали те, що отримала сьогодні Росія. Ну, і нарешті, газові угоди Тимошенко, Харківські угоди Януковича і Мінські угоди Порошенка – це однієї звенья цепи! Це антиукраїнські угоди, коли лідери не здатні захищати інтереси України.

Було згадане прізвище Тимошенко і репліка може бути тільки депутата, який згадувався. Якщо… Ні, репліка не передається. Колеги, я прошу в залі заспокоїтись. Хочу нагадати, що депутат, згідно якого було вжиті образливі слова, має право на репліку. Передавати слово народний депутат не має права. Якщо вимагає Юлія Володимирівна слово, прошу виступити. Будь ласка, Юлія Володимирівна.

Шановні народні депутати, шановні колеги! Я, користуючись нагодою, хотів би сьогодні від всього депутатського корпусу, від політичної партії "Відродження", від нашої групи привітати всіх наших журналістів з професійним святом – Днем журналіста, подякувати за вашу професійну титанічну працю, побажати вам міцного здоров'я, миру, заради розвитку нашої прекрасної України. Наша група представлена з мажоритарщиків, ми працювали на округах і так співпало, що якраз на тому тижні відбувалися останні дзвоники у всіх школах нашої держави. І тому багато питань наші вчителі, батьки ставили до нас, до політиків, відносно відносно створення опорних шкіл, які сьогодні так лунають з наших виступів. Ми вітаємо створення опорних шкіл, те, що започаткувало Міністерство освіти. Але сьогодні опорна школа – це сучасні комп'ютерні класи, це модернізація кабінетів фізики, це модернізація кабінетів хімії, саме головне це підняття заробітної плати. І ми сьогодні звертаємося, коли ще не створені у нас ті умови для того, щоб вони існували, для того, щоб те, що ми сьогодні маємо наша високодостойна середня освіта держава повинна підтримати. І саме головне, це потребує фінансування з державного бюджету. Я хочу привести єдиний приклад, ми пам'ятаємо як було з професійно-технічними училищами, коли вони були передані на місцеві бюджети і цим це закінчилось, переважна більшість їх була закрита, скорочена. І сьогодні деякі тільки працюють у нас у великих містах. Друге питання, яке задавали, це питання у нас об'єднаних територіальних громад. Ми сьогодні починаємо розмовляти на проблему, проблема госпітальних округів в медицині. Якщо на сьогоднішній день ми не об'єднаємо наші зусилля і те, що Національна рада реформ забрала цю ініціативу і принесла в парламент, ми на сьогодні повинні підняти такі законодавчі ініціативи, щоб врятувати нашу систему охорони здоров'я. На сьогоднішній день створення госпітальних округів, які були нав'язані зверху не вирішують питання сполучення, залізнодорожнього сполучення, фаховості людей, модернізації. І на сьогоднішній день ми бачимо відтік і звільнення багатьох фахівців середньої і вищої ланки, які від'їжджають до країн Європи і Ізраїлю. Тому, шановні народні депутати, я звертаюсь до вас, сьогодні ми, як ніколи, повинні підтримати нашу систему охорони здоров'я, сьогодні, як ніколи, ми повинні підтримати ті законодавчі ініціативи. Але сьогодні, як ніколи, ми повинні передати ці повноваження на місця, тому що реформа не вирішується, не нав'язується зверху, реформа починається знизу, а держава законодавчими ініціативами, фінансування повинна забезпечити ці процеси. Дякую за увагу.

Перемога в Стокгольмському арбітражному суді – це підтвердження того, що стратегічний план Арсенія Яценюка щодо енергетичної незалежності України правильний. Своїм рішенням Стокгольмський арбітражний суд відновив справедливість і скасував кабальні умови договору, підписаного в 2009 році. Шлях до цієї перемоги розпочався у 2014 році, коли Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив ініціювати позов до Міжнародного арбітражного суду. Тим, у кого коротка пам'ять, хочу нагадати події початку 2014 року. Не було грошей в казні, борги за газ перед російським "Газпромом" за той газ, який вкрала банда Януковича-Львочкіна понад 3 мільярди доларів, захмарна російська ціна, і газ не постачався без передоплати. Тоді було прийняте виважене державницьке політичне рішення – позиватися до "Газпрому". 47 мільярдів Україна не винна російському "Газпрому" і Путіну, це більше ніж один річний бюджет України, це тисяча доларів, яку мав би за контрактом заплатити кожен українець Путіну і російському "Газпрому", навіть той, що завтра народився Ми перейшли на закупівлю необхідного газу у держав ЄС. Широкі і доступні субсидії для населення, початок реформи ринку природного газу, ламання олігархічних схем і реорганізація "Нафтогазу", нарешті, ми повинні розпочати повертати розподільчі мережі в державну і комунальну власність. Це ініціативи прем'єра Яценюка. Всі ці рішення були ухвалені лише завдяки політичній волі Арсенія Яценюка. Далі. Цього тижня до включення в порядок денний стоять законопроекти щодо продовження реформи судової гілки влади. Добре, що дискусія почалася навколо створення антикорупційних судів. Але представники "Народного фронту" були і залишаються серед головних ініціаторів судової реформи. Ми підтримуємо створення антикорупційної палати "Народний фронт" майже 2 роки відстоював повернення вкрадених Януковичем та його оточенням державних коштів. Ми, нарешті повернули півтора мільярди доларів від режиму спецконфіскації, і ми неодноразово наголошуємо, що ці гроші повинні піти на підтримку національної безпеки та підвищення добробуту громадян. Ми також пропонуємо направити 500 мільйонів гривень на інженерне облаштування кордону з Росією. Я підкреслюю, що за аналогічним українському проекту такі ж інженерні споруди на кордоні з Росією будує Литва та інші держави НАТО. Закритий кордон з Росією – це гарантія національної безпеки. Крім того, "Народний фронт" пропонує, з конфіскованих грошей Януковича виділити 250 мільйонів гривень на створення і фінансування національного стартап-фонду України. Це фонд для розробок в ІТ-галузі, який направлений на вирішення найбільш національних економічних, соціальних проблем. Такі фонди успішно працюють і приносять користь у США, Франції, Індії та в інших країнах. Наші талановиті хлопці та дівчата повинні отримати можливість розвивати українську ІТ-галузь, тут отримати роботу і принести користь нашій економіці в своїй країні. Національною безпекою є і візовий режим з Росією. "Народний фронт" звертається до парламенту, підтримати законопроект і, врешті-решт, ввести візовий режим з країною-агресором. Після того, як буде введений безвізовий режим в ніч з 11 до 12 червня, наші громадяни зможуть вільно подорожувати Європою. Але, нам треба зробити все для того, щоб візовий режим з країною-агресором було введено. І на останок, вітаю наших колег з четвертої гілки влади з професійним святом, з днем журналіста. Сьогодні в Україні безпрецедентні умови для вільного слова, єдине, що заважає, це існування цілої мережі прокремлівських медіа, які свідомо спотворюють реальність, прагнуть сіяти хаос, чвари і зневіру. Дякую. Шановні колеги, я хочу внести роз'яснення. Отже, якщо згадане прізвище в образливій манері, депутат має право на репліку так само, якщо згадана фракція. Я дав доручення Апарату Верховної Ради України, щоб вони по стенограмі подивилися, чи була згадана фракція. Якщо фракція була згадана, я надам слово для репліки, якщо фракція не була згадана, слово може надатися тільки депутату, згідно якого був згаданий у виступі. Наступне, колеги, ми неодноразово мали тут з вами домовленість, що коли фракції записуються, записуються всі, і сама система "Рада" визначає послідовність виступів. Сьогодні ми знову бачимо просто спробу маніпуляцій не записуватися, а потім апелювати до Регламенту, що кожна фракція має право виступу. Це нечесно, це нечесно до своїх колег. я, коли звертався до депутатів, чи ніхто не заперечує, всі підтримали цю ідею. Я вважаю, це неправильна знову тенденція, і це маніпуляція в залі, коли не відбувається запис. Коли стенограму мені повідомлять, тоді я прийму відповідне рішення. Зараз я запрошую до слова від фракції "Самопоміч" Березюка Олега Романовича. пане Олег, я надам вам час, подивився Апарат по стенограмі, було згадано тільки прізвище, фракція загадана не була. Будь ласка, Олег Романович. Відбудова, розбудова держави є велика справа. Великою справою назвав побудову держави Блаженіший Любомир Гузар, не простою. По дорозі до цієї відбудови є перемоги і є поразки. Однією з найбільших шкод по дорозі до відбудови держави є накопичення матеріальних благ політичними силами, які руйнують велику справу. Через те, що вони руйнували цю велику справу протягом останніх 25 років, а особливо останні 15, вона пограбована і кинута у війну. травня до вчорашнього дня загинуло 18 воїнів Збройних Сил України. А яка тактика української верховної влади щодо війни? З ким вони розмовляють? З ким ведуть перемовини? На користь кого? Ворога чи на користь українського народу і українського воїна? Чому до сьогоднішнього дня в цьому парламенті немає закону реальності – Закону про окуповані території? Які поставлять точки над "і" і скажуть, що ворог прийшов на нашу землю, і наші люди позбавлені прав на цій території, а ми воюємо проти віковічного ворога. Сьогодні ми всі згадуємо Стокгольмський арбітражний суд. Так, це ще один доказ, що українська влада протягом останніх 15 років не була на боці українських людей, а служила ворогу, бо він заробляв на українських людях. Але я хочу запитати, а який арбітражний суд буде судити українську владу, яка прийняла "Роттердам плюс" вже минулого року, і український люд заплатив це своїми грошима. Не сваріться, 80 відсотків з вас в одній партії, в партії олігархів, які працюють на російського ворога. Давайте приймемо Закон про антикорупційний суд, і сядуть ті, які мають сидіти, а не маніпулюйте палатами, які будуть залежними від влади олігархів. Давайте приймемо Закон про окуповані території і захистимо українських людей, давайте, давайте приймемо Закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками, щоб в списках не було тих олігархів, які потім програють суди в Стокгольмському суді.

але ми з вами, ми з вами сьогодні робимо велику справу – справу побудови української держави в непростий час. Будуймо і не біймося стати на горло своєї пісні! Хай це буде пісня українського люду, який переможе в війні з ворогом і стане багатим, заможним, і і вірити він буде у свою владу, яка буде чесна перед ним і відкрита. Шановний народе України! Шановні народні депутати! Годину тому закінчилося засідання Погоджувальної ради. Сенсації не буде, порядок денний знов пустий. Ми розцінюємо його як імітацію трудової діяльності, відведення уваги від болючих проблем, які сьогодні є в країні. Позиція нашої фракції, головне, що повинно бути в порядку денному, це пакет законів по виходу з кризи. Але перед тим треба заслухати звіт уряду і розглянути програму. Це наша принципова вимога. Акцентую увагу: треба робити програму виходу з кризи, а не дорожню карту" виконання вимог МВФ, коло чого зараз і точаться основні дискусії. Ми є свідками стрімкої деіндустріалізації країни. За останні роки зникли цілі галузі промисловості. В автомобільній з восьми підприємств залишилося два, авіабудування зупинено, у суднобудуванні та космічній галузі надвеликі проблеми. Цей сумний перелік можна продовжувати, але це все – робочі місця, наповнення бюджету та Пенсійного фонду, про що зараз іде дискусія. Поки що 8 мільйонів українських мігрантів наповнюють пенсійні фонди та бюджети інших країн. В ситуації, коли на одного працюючого приходиться один пенсіонер, важко взагалі говорити про реформу Пенсійного фонду як таку. Тому першим кроком Пенсійної реформи повинен стати запуск економіки і створення нових робочих місць, що дасть можливість повернути українців з-за кордону. Замість цього влада заохочує зростання радикалізму в державі, що проявляється у захопленні обласних та міських рад, зухвалому наступі на опозицію, фактично, терорі. Як приклад – ганебний напад на жінку-депутата Наталію Королевську на форумі "Жінки за мир", який стався в Одесі, вона може реально втратити зір. Як завжди, винних немає, радикалам можна все! Спроби перейменування вулиць та площ в угоду радикально налаштованій частині суспільства, що приводить до зростання напруги в державі в цілому. Визволитель Києва генерал Ватутін навіть не підпадає під ваш закон про декомунізацію. Вимагаємо припинити тиск на опозицію, в тому числі, в стінах парламенту, розслідувати напад на представника "Опозиційного блоку" і дати відповідну оцінку правоохоронними органами. Ще раз наголошую на позиції нашої фракції: всі зусилля парламенту повинно концентрувати на підготовці законів по виходу з кризи, в тому числі підтримати соціально значимі законопроекти щодо 2 мільйонів переселенців, які сьогодні залишаються поза увагою влади. Дякую за увагу. Шановний Голово, шановні колеги, схоже, мова ненависті у нас знову починає домінувати у Верховній Раді України. Я думаю, той, хто був на окрузі і працював, він підтримає мене в тому, що те, про що ми сьогодні говоримо, воно цікавить людей, як газети минулого тижня. Тим більше, що в них немає можливості цих газет купувати і читати. Водночас конкретні проблеми, які печуть людям, вони абсолютно не переймаються владою. Про що я кажу, конкретний приклад. Сьогодні люди в Баранівському і в інших районах Житомирської області знову блокують дороги, правда, там доріг немає – є напрямки, через те, що вчергове відбувається забруднення річок Хомора і Случ. Рік тому назад трапилась ця подія. Я як народний депутат, куди люди не зверталися, в місцеві органи влади – реакція нуль. Місяць тому назад з цієї трибуни я знову апелював до Кабінету Міністрів України: будь ласка, наведіть порядок. Ні, забруднення, катастрофа екологічна продовжується. Справа в тім, що високі достойники в Києві цю воду не п'ють. Справа в тім, що вони переймаються великими реформами, а, мовляв, тут прості українці турбують їх своїми власними проблемами. Тому від імені людей я сьогодні знову заявляю вимогу. Перше: дати публічну інформацію, хто є власником підприємств, зокрема Понінківської картонно-паперової фабрики, які скидають нечистоти в річку. Дати доручення Кабінету Міністрів, відповідним відомствам провести очищення води, виділити необхідні кошти і врешті-решт створити нормальні сприятливі умови для життя людей. Я прошу вкотре це звернення вважати депутатським запитом. Завтра люди збираються приїхати сюди вже до Києва, щоб блокувати Кабінет Міністрів і Верховну Раду. Невже ми не можемо вирішити цю проблему? Але я думаю, що оскільки вона не вирішується, хтось дуже "високий" в Києві прикриває це підприємство і потурає цьому по суті справи бандитизму. "Блок Петра Порошенка". Шинькович Андрій Васильович передає Березенкові слово. З трибуни, будь ласка. Шановний головуючий! Шановні колеги! хотів від імені фракції принагідно привітати журналістів з професійним святом. Завдяки у тому числі і вашій роботі ми маємо можливість іти по шляху реформ. Якраз про одну з таких реформ ми хотіли б говорити сьогодні. Сьогодні народні депутати повинні зробити перший крок в реалізацію реформи медичної галузі і підтримати включення до порядку денного доопрацьованого та скомпонованого законопроекту, який дозволить фундаментально модернізувати медицину в Україні. Нагадаю, три тижні тому фракція "Блоку Петра Порошенка" просила не включати запропоновані урядом і МОЗом законопроекти до порядку денного, тому що вони були недопрацьовані депутатським залом і не мали шансу пройти в сесійну залу. Саме тому фракція попросила ініціювати створення робочої групи, яка за три тижні досить вдало і змістовно змогла закласти законодавчий фундамент для переходу від радянської медичної системи до прогресивної сучасної західної. Завдання медичної реформи ускладнює дуже обмежений часовий лаг її прийняття. Відповідний закон необхідно ухвалити ще протягом шостої сесії, інакше Міністерство охорони здоров'я не зможе закласти необхідні кошти у бюджет на наступний рік, що, в свою чергу, зірве втілення реформи хоча б частині первинної медицини. Депутати не мають право залишити суспільство з застарілою і малоефективною системою охорони здоров'я, яка сьогодні досі продовжує діяти. закону, вірніше, проекти законів, два закони – 6327 і 6329 – повинні подолати перше читання і піти на прискорене доопрацювання до другого. Варто наголосити, що попри поспіх у підготовці, проект реформи дійсно високої якості. Над розробкою працювала найкраща команда фахівців в медичній царині, представники Міністерства охорони здоров'я, багато наших колег депутатів, за що ми їм окремо дякуємо. Члени Національної ради реформ, представники Кабміну, Багато пропозицій вніс особисто Президент України. Запропоновано новий підхід у формуванні бюджету, відбуватиметься відмова від утримання ліжко-місць в лікарнях, натомість гроші слідуватимуть безпосередньо за пацієнтом. Заплановано, що сума коштів, яка піде за пацієнтом вже найближчим часом, буде не менше ніж 110 доларів на пацієнта, і поступово протягом років буде збільшуватись. Такий індивідуальний підхід працює у провідних країнах світу, що забезпечує високоякісні медичні послуги. Тепер в українській лікарні медичні працівники зможуть на первинній ланці отримати від 10 до 23 тисяч гривень вже з 1 січні 2018 року. Наголошую, що попри фундаментальні зміни медицина залишається безкоштовною для всіх учасників АТО та збережуться пільги для незахищених верств населення. Всі громадяни України матимуть право на гарантований пакет медичних послуг. Шановні колеги, це дійсно важлива реформа, яку очікує вся країна. При цьому парламент повинен проявити максимальну злагодженість та оперативність у прийнятті ключових рішень… 30 секунд, будь ласка. БЕРЕЗЕНКО С.І. Десять секунд. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" закликає всіх колег бути відповідальними та приділити максимальну увагу для докорінного оновлення та трансформації галузі охорони здоров'я в Україні. Дуже дякую і прошу підтримати законопроекти для включення в порядок денний. Дякую. Як тільки уряд їх подасть в парламент, ми їх сьогодні ж включимо в порядок денний сесії. Зараз від фракції "Батьківщина" Тимошенко Юлія Володимирівна. І хвилина на репліку, поскільки було згадано її прізвище. Будь ласка. Зараз я звертаюся до народу України, до людей, які слухають зараз засідання парламенту. Перше, що я хочу сказати, це є фактом, який знає більшість людей в Україні. Україною сьогодні править безпрецедентна за своєю цинічністю корумпована мафія та також пустодзвони, які за гроші і преференції її обслуговують, тріпаючи язиками всяку чуш. Саме тому я хотіла би сказати, що всі порядки денні засідання Верховної Ради, засідання уряду спрямовані на лобістські, абсолютно корупційні цілі і речі. І я не погоджуюся, що порядок денний на сьогодні пустий. Ні, він не пустий на цей тиждень. Він має тут, в порядку денному, корупційну приватизацію державної спиртової галузі. Він має саме тут, в порядку денному, під назвою так звана судова реформа позбавлення людей останніх прав в судах, а крім того списання з їх рахунків грошей, майна, власності за будь-яку заборгованість перед державою без відома людей. І багато інших – пенсійних реформ, "охорони здоров'я" (в лапках), реформи енергоринку, реформи газового ринку – все спрямовано на знищення української нації. І я розумію, що "Батьківщина", і я особисто у цієї мафії, яка об'єднала старе оточення олігархічне Януковича і нове оточення старого олігарха Порошенка, в одну команду проти "Батьківщини", проти мене особисто. І саме тому вони сьогодні намагаються використати рішення Стокгольмського суду щодо газового контракту 2009 року щодо дискредитації опозиційної партії "Батьківщина" і мене особисто. для людей я хотіла би дати декілька важливих фактів. По-перше, у мене в руках вирок Януковича-Кірєєва проти мене. Ви підозрюєте, що Янукович, Кірєєв, Азаров, Пшонка мої друзі? Відкрийте, це є в Інтернеті, на 14-й сторінці чітко сказано, що в 2009 році ціна на природній газ після підписання контракту 2009 року була 232 Це доведений судом Кірєєва факт! І тому брехня, про переплати 450 доларів – це брехня. Наступне. Сьогодні український газ народу України продається по 285 доларів за тисячу кубічних метрів. На 50 доларів дорожче ніж після контракту 2009 року. І це означає, що як тільки цю владу народ викине Наступне, принцип "бери або плати". Принцип цей в 2009 році був типовим у контракті у всіх країн, які споживали російський газ – в Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині і так далі, у всіх! Але в 2011 році було антимонопольне розслідування Європейської комісії. І Європейська комісія визнала цей пункт абсолютно політичним і споживання монопольних прав "Газпрому" в політичних цілях. Після того Німеччина, Чехія, Польща, інші країни відмінили принцип "бери або плати" в судо… 30 секунд, завершуйте. суд з'ясував, що Януковичем в 2011-2013 році щось переплачено, - то всупереч контракту, який підписаний! І тоді за це мусить відповідати міністр економіки Януковича, який це підписував і повернути гроші державі! А всі, хто сьогодні намагається це використати в політичних цілях… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, час для виступів від фракцій і груп завершений. Але перед тим, як перейти до порядку денного, я хочу сказати, що в президію надійшла заява про оголошення перерви від двох фракцій: від фракції "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка". Але автори готові замінити перерву на виступ від трибуни. І після того ми відразу переходимо до питань порядку денного. І я запрошую до слова голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артура Герасимова. Будь ласка, пане Артуре. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Ось цей контракт. Я хочу вам нагадати, що коли він був підписаний, на жаль, вся країна не могла дізнатися, і тільки завдяки українським журналістам, яких я щиро вітаю сьогодні зі святом, цей контракт став відкритим. Фактично Стокгольмський арбітраж днями звільнив український народ з-під ярма газового контракту з "Газпромом". Підкреслюю, незалежна міжнародна судова інстанція прийняла рішення, які відновлюють справедливість. Тепер Україна не оплачуватиме неотриманий газ за принципом "бери або плати". Бо уявіть собі, ми мали платити за те, що навіть не надходило в Україну, а ціна на енергоресурс не буде більше інструментом тиску і шантажу з боку Росії. Рішення Стокгольмського арбітражу доводять абсолютну необґрунтованість контракту України з "Газпромом", підписаним колишнім Прем'єр-міністром Юлією Володимирівною Тимошенко. Деякі базові речі цього контракту. Ціна – 450 доларів. Іноземні ЗМІ на сьогодні дають інформацію, і крім цього це підтверджено експертами, що за ці роки Україна переплатила майже 18 мільярдів доларів. Ми не отримали через положення цього контракту на транзиті майже 12 мільярдів доларів. Тому, тому я хочу сказати, що з огляду на це ми звертаємося і закликаємо Комітет з національної безпеки і оборони, а також антикорупційний комітет негайно викликати колишнього Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року. Розглянути публічно, розглянути відкрито і після того надати всім нам інформацію, що там було. Дякую за увагу. Дякую. Репліка, одна хвилина, і переходимо до питань порядку денного. Будь ласка, одна хвилина. І, колеги, прошу заходити в зал, через хвилину ми переходимо до питань порядку денного. Будь ласка, одна хвилина, Тимошенко. Дуже приємно було з цієї трибуни слухати від колишнього регіонала, від людини, у кого вбивці такий як "Моторола" і такий як, по суті… Безлер, Безлер працював помічником, розстрілював людей, непогано було слухати про державну зраду. Але я хочу вам сказати зараз абсолютно чітко, що подання, позов до Стокгольмського арбітражу подавався цією бандою лише по 2011, 2012 і 2013 роках. Якщо були переплати в 2009-у, чому вони не подали? Тому це переплати Януковича, і довели вони їх тільки тому, що це суперечило контракту. І зараз я хочу чітко і ясно сказати, що якщо будете слухати зраду, Петра Порошенка за те, що, працюючи міністром економіки в уряді Януковича, він допустив переплату по цьому контракту всупереч контракту грошей Російської Федерації. І зараз продовжує… 30 секунд. Дякую. Отже, колеги, на початку порядку денного стоять питання, які мали би об'єднати зал. І, я сподіваюся, що ми зможемо досить ефективно і швидко пройти. Хочу наголосити, що сьогодні є досить значний блок питань включення в порядок денний сесії. Поміж них надзвичайно важливих питань і різних фракцій, і урядових. Те ж хочу наголосити, ми чекаємо і, можливо, вже принесли в Апарат Верховної Ради законопроекти урядові про реформу галузі охорони здоров'я. Як тільки їх принесуть, ми їх поставимо на голосування для включення в порядок денний сесії. Але перед тим як розпочати цей блок, пропонується два питання, які на моє переконання зможуть об'єднати зал і ми переходимо до розгляду першого з них. Це є проект Закону про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю (номер 6155 і 6155-1). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, голосуємо. За-176 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бурбака Максима Юрійовича, будь ласка. Шановні народні депутати, законопроект 6155 підготовлений з метою встановлення рівних можливостей одержання реабілітаційних послуг людьми з інвалідністю незалежно від місця розташування реабілітаційної установи. Для цього пропонується надати можливість реабілітаційним установам, які територіально розміщені в містах, забезпечити безплатним транспортним обслуговуванням людей з інвалідністю, які проходять у них реабілітацію. Йдеться про можливість забезпечити проїзд людини з інвалідністю від вокзалу до реабілітаційної установи і у зворотному напрямку. На сьогодні відповідно до статті 31 Закону про реабілітацію таке право мають лише реабілітаційні установи, розміщені в сільській місцевості. Законопроект не потребує додаткових видатків, оскільки право надавати такі транспорті послуги вже передбачено в положеннях про реабілітаційні установи в межах коштів, які виділяються на утримання реабілітаційної установи. Законопроект розроблений за підтримки Міністерства соціальної політики на базі їх законопроекту 5001. Прошу підтримати законопроект за основу і в цілому. Шановні народні депутати, від себе наголошую, що законопроект не стосується питання пільгового проїзду відповідних категорій осіб в міському, приміському і міжміському транспорті. В законопроекті йдеться про те, що реабілітаційна установа власним автобусом привезе людину з інвалідністю від вокзалу до реабілітаційної установи і в зворотному напрямку. Прошу вас підтримати за основу і в цілому. Дякую. Дякую. Так, на жаль, з поважних причин немає автора альтернативного законопроекту. І тому я надаю слово для співдоповіді голові Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій Третьякову Олександру Юрійовичу. Будь ласка, пане Олександр. Шановні народні депутати, як вже було сказано, законопроектом 6155 пропонується надати можливість реабілітаційним пропонується надати можливість реабілітаційним установам незалежно від місця їх розташування, у сільській місцевості чи у місті, забезпечити транспортним обслуговуванням людей з інвалідністю, які знаходяться у них на реабілітації. Законопроектом 6155-1 додатково пропонується, зокрема, відновити всі пільги, які були раніше, які прийняті, які обрані законопроектом 76. Головне науково-експертне управління підтримує прийняття обох законопроектів у першому читанні. Але законопроект 6155 пропонується прийняти у першому читанні та в цілому. Хочу відмітити, водночас, акцентую увагу на те, що на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект 2069, підготовлений комітетом, який комплексно вирішує це питання. Прошу підтримати рішення комітету та прийняти законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І прошу провести запис: два – за, два – проти. Мельник Сергій Іванович, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" підтримує зазначений законопроект. Хочу сказати, що на сьогоднішній день діє норма по центрам, які розташовані в сільській місцевості. Але всі решта центри, які проводять реабілітацію, вони сьогодні проводять, безкоштовно довозять. Для того, щоб не було зауважень у фінансової інспекції і можливість передбачати це в кошторисах, даним законопроектом це питання врегульовується. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую.

Але життя людей з інвалідністю це довга і надскладна дистанція з надвеликими перешкодами, з якими стикаються українці фактично щодня. Незручні або взагалі відсутні пандуси, низько-функціональні протези та неякісні візочки, відсутність будь-якої якісної реабілітації, дорогі ліки. І це не вичерпний перелік реалій, з яким стикаються щодня тисячі українців. Варто зазначити, що сьогодні осіб з інвалідністю в Україні нараховується близько 2,5 мільйонів, з них майже півмільйона дітей. Більше того, також варто сказати, про те, що з початку війни, україно-російської війни, таких осіб збільшилось аж на 100 тисяч. Це означає, що Україні вкрай потрібне оновлене сучасне комплексне законодавство щодо розв'язання проблем реабілітації таких осіб. На жаль, даний законопроект є надто вузьким. В ньому пропонуються гармонізувати законодавство з реаліями, а саме: передбачити надання транспортних послуг осіб з інвалідністю. Однак, автори законопроекту, не зазначаючи, які витрати передбачаються на додаткове обслуговування осіб з інвалідністю, цим проектом передбачають перекладання фінансування або на реабілітаційну установу, або на органи місцевого самоврядування. Шановні колеги, взагалі спостерігається з 2016 року дивний тренд: з кожним законом центральна влада намагається передати якомога більше видатків на органи місцевого самоврядування, водночас навіть немає дискусії про розширення податкової бази для насичення, збільшення доходів місцевих бюджетів. Я думаю, що цей закон має бути доопрацьований між першим і другим читанням, щоб зрозуміти в який фінансовий спосіб забезпечити справді важливу потребу для людей з інвалідністю. Дякую.

Дякую. Шановні народні депутати, шановні телеглядачі, які дивляться прямий ефір! Цей законопроект, який вносить зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", є важливим законопроектом, і я хотів би наголосити на тому, що йде мова не тільки про цей, 6155, а є ще альтернативний законопроект, який подано нашою колегою, народним депутатом України Наталією Королевською, і він в розгляді буде наступний. Я хотів би проінформувати всіх народних депутатів України про те, що сьогодні в силу об'єктивних причин автор другого альтернативного законопроекту не зможе доповідати його внаслідок ганебного акту, який відбувся в Одесі, коли здійснено було напад на народного депутата України, на нашого колегу. Я просив би, щоб ми відреагували відповідно до норм чинного законодавства України, бо народний депутат України є представником українського народу відповідно до Конституції України, Тим більше, це особа, яка здійснює повноваження держави. Нам треба поставити сьогодні заслон перед оцими радикалами, які абсолютно в порушення всіх норм чинного законодавства України здійснюють насилля над народними депутатами України. Шановні колеги, ці законопроекти, які сьогодні розглядаються, треба підтримувати, і "Опозиційний блок" буде підтримувати в першому читанні за основу. І треба в першому читанні саме чому? Тому що всі законопроекти звучать гарно, але немає головного – немає джерел фінансування. І коли написано в Пояснювальній записці, що ці законопроекти не потребують додаткового фінансування, це неправда. Бо в реабілітаційній установі має державний бюджет або місцеві бюджети скомпенсувати ці витрати, бо це є обов'язок держави. І саме ми таку пропозицію будемо пропонувати до другого читання. Тому пропоную голосувати за основу, а до другого читання у нас є пропозиції і зауваження. Дякую. Будь ласка, від Радикальної партії Андрій Лозовий, дві хвилини. І, колеги, це заключний виступ, після цього переходимо до голосування. Я прошу всіх депутатів запросити в зал. Будь ласка, Андрій Лозовий. 12:55:40 ЛОЗОВОЙ А.С. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Сократ, Олександр Македонський, Гай Юлій Цезар, апостол Павло, Мольєр, лорд Байрон, кардинал Рішельє, Карл V, Наполеон Бонапарт, Густав Флобер, Альфред Нобель, Федір Достоєвський, Папа Пій IХ, Вінсент ван Гог – всіх цих людей об'єднувала страшна хвороба – епілепсія. світі нині на епілепсію хворіє один процент населення Землі, приблизно це 65 мільйонів людей. На території України нині з цією хворобою живе 450 тисяч людей. 450 тисяч наших співгромадян, наших братів і сестер українців. На жаль, визначити причину цієї хвороби майже неможливо. Медикаментозне лікування помагає у 50 відсотках, у 60 в кращому випадку і є надзвичайно коштовним. Є варіанти хірургічного втручання, яке надзвичайно дороге і теж не завжди ефективне. з тих наших громадян, які мають таку страшну хворобу, вони мусять з цим жити. Найстрашніше, що жодних симптомів нападу не існує, вони трапляються раптово. Розумні люди у Сполучених Штатах розробили незамінну річ для тих людей, які страждають на епілепсію, це браслет Embrace. Я особисто знаю родину, де замовили для сина, який має таку страшну хворобу, такий браслет. Замовити його можна у Сполучених Штатах, коштує він приблизно 6 тисяч гривень. Ці люди собі це можуть дозволити, але, на жаль, не кожна українська людина, де є така хвороба, може собі дозволити навіть 6 тисяч гривень. Тому я закликаю Міністерство охорони здоров'я, Кабмін забезпечити державну програму забезпечення тих людей, які хворіють на епілепсію, браслетами Embrace. А тепер саме головне: коли ця родина моїх знайомих, де син хворіє, надзвичайно талановитий молодий… …де він хворіє на таку страшну хворобу, замовили цей браслет, заплатили гроші, чекали два місяці, поки він приїде із Сполучених Штатів. Коли їм нарешті цей… довгождана річ, яка необхідна цьому хлопцю, щоб більш-менш нормально жити, щоб жити як нормальна людина, щоб рідні могли знати, бо цей браслет повідомляє рідних про приступи, про симптоми і в багатьох випадках може врятувати людині, хворій на епілепсію, життя, виявилося, що у світі є декілька країн, де …

Переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх займати свої місця. Будь ласка, прошу заходити в зал, займати робочі місця. Колеги, не виходимо, а заходимо в зал. Колеги, тільки було від голови комітету прохання прийняти за основу і в цілому. Давайте 30 секунд дамо, Олександр Третьяков, щоб він підтвердив цю позицію. Будь ласка, Третьяков. Дуже дякую. Шановні народні депутати, законопроект 6155 касается всього-на-всього 8 реабілітаційних установ, 8. Якщо ми не приймемо цей законопроект за основу і в цілому, то інваліди влітку не зможуть нормально доїхати до них. Мінсоцполітики знайшло додаткові кошти. Комітет провів всі переговори з місцевою владою, де знаходяться ці 8 установ. Я дуже прошу Верховну Раду підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Ще раз кажу, це тільки 8 установ по даному закону. Мінсоцполітики, ще раз повторюю, знайшло кошти. Ми провели переговори з місцевою владою, всі дуже просять прийняти даний законопроект за основу і в цілому. Дякую. В нас присутній є представник Мінсоцполітики. Буквально 30 секунд, дайте свою позицію. Включіть мікрофон Федорович Наталії. Дякую сердечно. Я тільки хочу уточнити, що всі ті 8 реабілітаційних установ мають свої служби перевезення, і мова йде про те, щоб вони мали право перевозити не лише по місту громадян того міста, де вони розташовані, але і також тих, хто приїжджає з інших міст на реабілітацію. Тобто мова не йде про додаткові видатки. Дякую. Дякую. Отже, колеги, всі ситуації є роз'яснені. І я за пропозицією комітету ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю, спочатку 6155, за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

За-309 Закон прийнято. Я говорив, це закон, який об'єднає зал. І ми переходимо до наступного не менш важливого закону про забезпечення фінансування місцевих виборів. Колеги, дуже важливий законопроект, який вносить зміни до бюджету (6431), і ми переходимо до його розгляду. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів). І я прошу підтримати його розгляд за скороченою процедурою, колеги. Голосуємо за скорочену процедуру.

За-197 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Князевича Руслана Петровича. коротким і лапідарним. Справа в тім, що Центральна виборча комісія звернулася до мене як до голови профільного комітету з проханням підтримати їхню ініціативу щодо необхідності внесення змін до Закону України про Державний бюджет на 2017 2017 рік в частині збільшення видатків на субвенції місцевим бюджетам щодо проведення місцевих виборів. Ви знаєте, що ми передбачили відповідну кількість коштів ще під час прийняття бюджету в сумі 20 мільйонів але життя внесло свої корективи і станом от на цей момент цих коштів вже немає. Більше того, ви знаєте, що вже найближчої неділі відбудеться низка позачергових виборів, які ми з вами призначили, це 21 буде обиратися сільський голова, один голова селищної, один – міський. І навіть на ці вибори коштів, на превеликий жаль, немає, тому територіальним виборчим комісіях доводиться працювати в борг, надаючи відповідні гарантійні листи з подальшою оплатою відповідних послуг. Крім цього станом на цей момент до Центральної виборчої комісії звернулося вже 34… звернулися обласні державні адміністрації щодо призначення 34 перших виборів в об'єднаних територіальних громадах. До кінця року за інформацією, яка надходить до ЦВК, і таких виборів пропонуватиметься призначити в 503 об'єднаних територіальних громадах. Тому, безумовно, якщо ми готові і далі йти шляхом добровільного об'єднання територіальних громад і проведення перших виборів в таких громадах, це наш з вами обов'язок – збільшити відповідний бюджет Центральної виборчої комісії, внести зміни до Закону про Державний бюджет в частині субвенції місцевим бюджетам. Я думаю, що це позаполітичне рішення, але разом з тим, всі політичні

Прийняття законопроекту, як було зазначено, обумовлене необхідністю проведення позачергових місцевих виборів і перших виборів у об'єднаних територіальних громадах. Для реалізації такої мети запропоновано збільшити на 272,3 мільйони обсяг субвенцій на проведення місцевих виборів, збільшивши на таку ж суму доходи загального фонду державного бюджету, а саме надходження збору під час набуття права власності на легкові автомобілі. Таким чином пропозиції змін до державного бюджету є збалансованими. Водночас проект закону не в повній мірі відповідає вимогам нормотворчої техніки, що спонукало до внесення комітетом пропозицій редакційного та техніко-юридичного характеру. зазначене, зазначений комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 6431 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як Закон з урахуванням пропозицій, викладених у листі висновку комітету. Відповідно комітету разом з Головним юридичним управлінням при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки, пов'язані із зазначеним рішенням комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякуємо вам за ваш виступ. Шановні колеги, є потреба обговорювати цей технічний? Є. Будь ласка, прошу записатися від фракцій для обговорення. Будь ласка, Сергій Євтушок передає слово пану Кириленку. Будь ласка, Іване Григоровичу, вас до слова. Іван Кириленко, фракція "Батьківщина". Я звертаюся і до автора законопроекту, і звертаюся до профільного комітету, і звертаюся до колег по залу. Шановні колеги! Зрозуміло, що процес іде незворотній, громади об'єднуються, чи добровільно, чи примусово, це вже деталі. І зрозуміло, що об'єднаним громадам треба наступний бюджет. Передаються багато функцій, багато повноважень і передаються нові джерела фінансування. Ми розуміємо, що в цьому році процес повинен бути завершений, він іде прискорено. І кожне подання до Центральної виборчої комісії змушує ЦВК приймати рішення. Є пропозиція така. Ми підтримаємо, "Батьківщина", голосування позитивним за однією умовою. Друзі! Влітку є куди витрачати ці майже 300 мільйонів. Нам завжди не вистачає на оздоровлення дітей. Нам завжди не вистачає на відпустки вчителям. Нам не вистачає на підручники, починається навчальний рік, а підручників немає. Нам не вистачає коштів на дороги, на підготовку до зими. Є пропозиція підтримати цей законопроект. Але умова одна: провести вибори восени, наприклад, жовтень-листопад, і не 34 громади, а доповідач сказав, що це буде стосуватися вже 500 громад. Провести їх один раз, а не десять раз на рік проводити 30-40 громад, і гроші весь час множаться, множаться, витрачаються саме на виборчу компанію. Потратити економно один раз. Провести вибори один раз. І провести саме восени. А в літку раціонально з бюджету витратити гроші на ті речі, що я сказав. За таких умов "Батьківщина" підтримає цей законопроект. Дякую. Дякуємо, шановний колега. Будь ласка. Передає пану Купрієнку народний депутат Вовк слово, від Радикальної партії. Прошу вас, пане Купрієнко. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги! Дійсно, важливо те, що ми в бюджет вносимо зміни, видаємо гроші на вибори. Тому що об'єднання громад, децентралізацію ми оголосили давно і говоримо, що це треба робити. Велике питання до влади, а що, тільки зараз дізнались про те, що треба ці вибори проводити? Що тільки зараз дізнались про те, що вибори треба проводити чуть не кожної неділі, щоб фінансувати ЦВК, щоб без роботи не сиділо? Ті, які вже припинені повноваження сім років тому, продовжують отримувати зарплати, премії і таке інше. Про що думала влада, коли бюджет приймали?! Радикальна партія Олега Ляшка буде підтримувати відповідні зміни. Але зверніть увагу, номер законопроекту 6431! А як же ті законопроекти про зміни до бюджету, наприклад, по фінансуванню інститутів Амосова і Шалімова, які під номером 5723, п'ять тисяч сімсот, до цього часу не розглядаються в залі? Де фінансування наших медиків, які роблять надскладні, найсучасніші? Не профінансовано вже з червня місяця! Нема чим платити зарплати, нема чим платити комуналку! Люди масово звільняються, не прості люди, фахівці в галузі медицини! Ті, які серця пересаджують простим людям! А ми не даємо їм фінансування, не даємо зарплати! Тому, шановні колеги, треба, звісно, голосувати за зміну до бюджету, щоб дати гроші на вибори. Але давайте будемо мудрими і державницькими мужами, і спочатку думати про тих, хто рятує наші життя, хто рятує здоров'я людей! І робити все як мінімум по черзі, і розглядати законопроекти. І я закликаю керівництво Верховної Ради повернутися і розглянути законопроект 5723. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Федорук від "Народного фронту".

Фракція "Народного фронту", безумовно, буде підтримувати даний законопроект, адже розпочата урядом Яценюка і продовжена урядом Гройсмана децентралізація, підвищення ролі місцевих громад в житті нашої держави дає гарні результати. Ми пересвідчуємося в цьому постійно. І те, що сьогодні колеги практично зі всіх фракцій підтримують даний законопроект, підтримують реформу децентралізації, говорить про те, що вона буде незворотною. У нас з вами залишилося не так багато часу для того, щоб провести саме цю реформу в частині добровільного об'єднання громад, через рік про це буде говорити, або робити це буде надзвичайно важко, тому що країна вступить в процес виборів Президента і Верховної Ради. Тому я закликаю всіх підтримати даний законопроект і дати можливість десяткам, а можливо і сотням об'єднаних громад провести перші вибори, а в необхідних випадках провести і позачергові вибори тих рад чи тих голів, в яких є необхідність. Фракція "Народного фронту" підтримує цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, народний депутат Долженков від "Опозиційного блоку". Прошу увімкнути мікрофон. Шановні громадяни, шановні колеги, багато чутно в цих стінах про децентралізацію, про добровільне об'єднання територіальних громад. А які ж це добровільні об'єднання територіальних громад, якщо до їх створення були внесені зміни до Бюджетного кодексу України, у відповідності до яких забрали у територіальних громад селищ, міст, сіл податок на доходи фізичних осіб, передавши його на районний рівень і на рівень об'єднаних територіальних громад. Це не є добровільним об'єднання територіальної громади, це є примусовим об'єднанням територіальної громади, оскільки відповідні плани перспективного розвитку територій, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, Кабінетом Міністрів. Про яку добровільність тут може йти мова? Тому фракція "Опозиційний блок", не підтримуючи ту концепцію децентралізації, яка була запроваджена чинною владою, оскільки нічого спільного з добровільністю цих об'єднаних територіальних громад не має, за виключенням окремих дуже незначних випадків, а в фінансовому плані взагалі, ми не можемо підтримувати і ці вибори. Тому що фактично ці зміни законодавчі призводять до того, що зганяють ці міста, селища і села в об'єднані територіальні громади для того, щоб вони отримали хоч якось фінансове забезпечення, оскільки 50 відсотків бюджетного фінансового забезпечення – це бюджети місцеві, ПДФО, який фактично цинічно забрала зазначена влада. Це ПДФО – 25 відсотків, яких позбулося з 2015 року міста, села та селища. Дякуємо. Будь ласка, від "Самопомочі" народний депутат Семенуха. 13:14:42 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! Шановна пані головуюча! "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект. Безумовно, вибори в об'єднаних територіальних громадах – важливий крок по зміцненню і розвитку органів місцевого самоврядування. Проте, я хочу привернути шановних колег увагу до зовсім іншого, але не менш важливого моменту, пов'язаного з місцевим самоврядуванням. Ще 3 лютого цього року, на превеликий жаль, пішов з життя міський голова міста Луцька, обласного центру, найзахіднішої області України, Микола Романюк. З тих часів фактично міська рада напівпаралізована. Тільки сьогодні тітушня оточила Луцьку міську раду і заважає працювати. Я хочу задати публічно питання Голові Верховної Ради, парламенту, профільному комітету, чому і досі через 4 місяці після смерті міського голови Верховна Рада не виконала свій обов'язок, не призначила вибори, позачергові вибори міського голови в місті Луцьк. Тільки легітимні вибори повернуть порядок і спокій в місто Луцьк. Тому ми закликаємо парламент і профільний комітет негайно розглянути це питання і призначити… Отже, колеги, зараз голова комітету підсумує, і ми через хвилину переходимо до голосування. Я дуже прошу усіх народних депутатів запросити в зал і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій. Зараз одна хвилина, Руслан Князевич, і переходимо до голосування. Не виходіть, а, навпаки, заходіть в зал, колеги. Будь ласка, Руслан Князевич. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, оскільки до мене зверталися виступаючі з приводу того, щоби Центральна виборча комісія не призначала місцеві вибори на літній період, то я можу вам сказати, що, що стосується позачергових місцевих виборів, то призначає їх Верховна Рада, і це наше з вами право – призначати на той чи інший період часу. І, якщо ми не визначмося на користь літа, це відповідно вже точно не буде літо, а буде осінь. Що стосується перших виборів в об'єднаних територіальних громадах, 503 з них – це тільки наміри обласних державних адміністрацій. Ці ще наміри не здійснені і вони тільки можуть бути зреалізовані після того, як будуть відповідно внесені зміни до бюджету. Цей процес займе кілька місяців, і тільки після того Центральна виборча комісія буде здійснювати ті повноваження, які належать їй за законом. Що стосується тих 34 тих 34 об'єднаних громад, по яких вже є звернення, яке датовано ще 24 квітня, то Центральна виборча комісія, вона не може просто на власний розсуд визначатися щодо термінів. Але, я думаю, що, зважаючи на побажання сесійної зали, ми можемо їм передати такі рекомендації і вони повинні будуть, напевно, прислухатися до наших рекомендацій взамін на… Але в будь-якому випадку нам треба приймати це законодавче рішення, бо без нього ми не можемо далі рухатися. А як тільки воно буде прийняте, ми будемо чітко визначатися щодо дат і щодо відповідних видів виборів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо забезпечення фінансування місцевих виборів) (номер 6431) за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, голосуємо. Прошу голосувати. З пропозиціями Князевича, з пропозиціями комітету і з пропозиціями, які озвучив Князевич.

до улюбленого нашого розділу це є до включення до порядку денного сесії. І, як завжди, я буду послідовно ставити кожен законопроект, а зал буде визначатися. Наголошую, це тільки включення в порядок денний сесії. І я починаю з першого проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)(6470). Колеги, законопроектом визначається і чітко фіксується, що для України зовнішньополітичної діяльності є ключовим ключовим набуття членства в Організації Північно-Атлантичного договору, це законопроект, який чітко декларує і який чітко демонструє вступ, бажання вступу України в НАТО. Я прошу підтримати включення його в порядок денний сесії, а якщо буде ваша воля, ми зможемо його після обіду і розглянути. Прошу проголосувати, прошу підтримати 6470. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За-260 Рішення прийнято. Колеги, не буде заперечень, щоб ми його після обіду сьогодні і поставили на розгляд, ми маємо право? Нема заперечень, згода, після обіду ми поставимо його на розгляд. По фракціях прошу включити.

Отже, переходимо до наступного 6281 проект Закону про внесення зміни до статті 19 Регламенту Верховної Ради України (№ 6281). Колеги, це є ініціатива наших колег, народних депутатів, голів комітетів про скасування перерви, колеги. Я прошу підтримати і показати українському народу, що український парламент працездатний і буде працювати активно і дієво. Прошу підтримати 6281, лишень включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо колеги. Прошу підтримати. 195 – за. Я хочу сказати меседж народним депутатам. Якщо хтось із вас думає, що я на такій віддалі чую, про що ви кричите, той глибоко помиляється, спеціально для того… Не чую, так, не чую. Спеціально для того мною було прийнято радикальне управлінське рішення про відкриття тут переходу, щоб ви могли підійти і мене проінформувати. Поважайте рішення голови парламенту, краще підійдіть і повідомте. А ми переходимо… Колеги, я на завершення ще раз спробую це поставити на голосування. Наступний проект Закону 6232. Прошу зайти в зал, приготуватись…

Отже, ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (6232 і 6232-1). Прошу проголосувати, прошу підтримати, тільки включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати. За-250 Рішення прийнято. Наступний: проект Закону про конституційне провадження (6427 і 6427-1). Лишень включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, 6427 і 6427-1, включення у порядок денний сесії. Голосуємо.

денний сесії, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України діяльність Конституційного Суду України

За-213 Рішення не прийнято. Наступний… Я буду відкладати ті, які не пройшли. Наступний – 6335. По ньому є узгодження? Є, так. Отже, я ставлю наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції 6335 включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-144 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Номер 6529, включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 6529.

Один голос! Я ще раз поставлю, колеги, 6303, включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. 215. Рішення не прийнято. Наступний, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (6428). Включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо 6428.

215. Рішення не прийнято. Я прошу технічних працівників, в нас виключилися монітори на комп'ютерах. Прошу перевірити. Це – кібератака, але ми її відіб'ємо. Колеги, я пропустив 6027.

Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. 6027. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-237 Рішення прийнято. Наступний: 6428. Це є проект Закону… Голосували. 5445: проект Закону про демонополізацію та впровадження ринкових засад Номер 5445. Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-192 Рішення не прийнято. Наступний.

про Звернення до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України. 6517, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-283 Рішення прийнято. Наступний: 6327 і 6327-1. Проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Колеги, хочу наголосити, це, власне, один з тих законопроектів, про які всі наголошували на Погоджувальній раді про їхню підтримку, про реформу в галузі охорони здоров'я. Прошу всіх зайняти робочі місця і взяти участь в голосуванні, прошу підтримати медичну реформу. Прошу підтримати 6327, 6327-1 включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Наступний: 6329 і 6329-1. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Колеги, прошу зорієнтуватися і прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії 6329 і 6329-1. Голосуємо, колеги.

Я хотів би подякувати депутатам, робочій групі, яка була зініційована "Блоком Петра Порошенка", які доопрацювали, і спільно з іншими фракціями… І "Народним фронтом", і "Самопоміччю" за солідарну спільну позицію. Колеги, це, справді, був важливий крок, і він демонструє нам, що ми здатні вийти на позитивне рішення. І я був би прихильником, щоб буквально в середу розглянули, і цього тижня поставили вже на голосування. Колеги, без комітету я поставити не зможу. Якщо комітет, можливо, в перерві розгляне, ми зможем навіть після обіду перейти до розгляду. Я даю доручення комітету чимшвидше розглянути, чимшвидше розглянути законопроекти, щоб ми невідкладно змогли перейти до їхнього розгляду. І, колеги, не розходьтеся, я поставлю ще деякі законопроекти на повернення. Колеги, не розходьтесь, я деякі законопроекти поставлю повторно, зокрема про перерву у засіданні Верховної Ради України.

Колеги, я дуже вас закликаю зараз зайняти робочі місця і підтримати ініціативу, підтримати ініціативу, щоб ми працювали без перерви. Ми домовились попередньо, що ми зможемо домовитись, що на першому етапі ми скасуємо перерву 12-12.30

подібний по звучанню і по значенню. Я ще раз прошу всіх змобілізуватись, я ще раз ставлю пропозицію включати в порядок денний сесії 6281. Це проект Закону про внесення зміни до статті 19 Регламенту Верховної Ради. І прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати скасування перерви 12-12:30. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

Ми вже близько. Зараз поставлю 6440, але ви мені дайте хоча б назву цього законопроекту, напишіть мені. Колеги, іще я поставлю з тих, які не пройшли, я поставлю ще раз на голосування… 6406. Там бракувало кілька голосів, колеги. Я прошу змобілізуватись. Я ще раз поставлю пропозицію включення в порядок денний сесії, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України діяльність Конституційного Суду України (6406). Там не вистачило буквально кілька голосів. кілька голосів. (Шум у залі) Було 213. Колеги, я ставлю ще раз включення в порядок денний сесії 6406. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-186 Рішення не прийнято. Наступний… Колеги, звернулись до мене ряд депутатів, що є подібний Закон про Регламент Верховної Ради України щодо підвищення ефективності проведення пленарних засідань (6440). І на вимогу народних депутатів я ставлю пропозицію включення його в порядок денний сесії. 6440. Хто підтримує включення в порядок денний сесії прошу проголосувати. Прошу проголосувати. 6440. За-205 Рішення не прийнято. Ще, колеги, 6303, ми мали 218 голосів. 218 ми мали. І 6428 ми мали 215 голосів. 215 голосів. Отже, колеги, прошу приготуватись, я ще раз поставлю на голосування. Прошу змобілізуватись. Наголошую, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (6303). Отже, я ще раз ставлю його, пропозицію включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. Голосуємо.

6428 мав 218 голосів, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером. Отже, я ставлю ще раз пропозицію включення в порядок денний сесії 6428. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Будь ласка, 6428 голосуємо.

кілька законопроектів в другому читанні. Вони дуже короткі і вони максимально об'єднуючи. Але перед тим до мене було звернення від цілого ряду депутатів, щоб ми питання парковок перенесли ближче. Я хочу перепитатись, щоб зараз ми перенесли ближче його? Це було звернення, ми домовились, що плакат буде знятий, але я поставлю це на голосування. Цей законопроект є в порядку денному, просто він стоїть пізніше. І на вимогу групи народних депутатів зараз я поставлю пропозицію, щоб його перенесли на розгляд зараз. І тому прошу всіх приготуватись до голосування.

Прошу приготуватись, зайти в зал, зайняти робочі місця. Отже, і я ставлю на голосування пропозицію, проект Закону 5364 і 5364-1, який є в порядку денному, просто пізніше, щоб ми поставили його на розгляд зараз швидше. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Пропозиція перенести його і поставити на розгляд зараз. Хто підтримує цю пропозицію, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Отже, 5364 і 5364-1 пропозиція перенести і поставити на розгляд зараз. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-233 Зал об'єднався. Ми за 20 хвилин, власне, і встигнемо розглянути даний законопроект. Я прошу зараз колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Голосуємо за скорочену процедуру. Голосуємо. За-174 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Геращенко Антона Юрійовича. Будь ласка, пане Антон. Чи Сташука першим? З місця, так? Будь ласка, з місця, хай буде з місця. Включіть мікрофон.

отримали поранення, захищаючи Україну, але вони тоді працювали в Міністерстві внутрішніх справ і вони мали статус міліціонерів. (Шум у залі) Прошу прощения, у меня два законопроекта. Щодо законопроекту про паркування. Цей законопроект дуже важливий для того, щоб у нас в містах закінчилася вакханалія з питаннями постановки паркувальних транспортних засобів Цей законопроект передбачає, що місцеві органи влади, мери міст отримають можливість складати адміністративні протоколи шляхом того, що будуть спеціально уповноважені особи міської влади робити це, як це є на заході. Сьогодні кожен раз, коли хтось кидає свій автомобіль і не платить за це, повинні паркувальники викликати поліцейських. Поліцейські не в змозі складати всі ці протоколи. Це по-перше. По-друге, у нас повна безкарність для тих, хто залишає машини на місцях, які прилаштовані для паркування і не платять. За весь останній рік складено по всій Україні поліцейськими лише 240 протоколів. По всіх цивілізованих країнах право на складання таких протоколів є у органів місцевої влади. Це розвантажує поліцію, це підвищує дисципліну і це запускає механізми при яких становиться вигідним місцевим радам брати гроші за паркування. Тому я пропоную підтримати цей законопроект, сьогодні внести в порядок денний і після того підтримати в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Він включений в порядок денний, зараз ми вже його розглядаємо. Наступна доповідь. Народний депутат України Сташук Віталій.

Від комітету я запрошую до слова Паламарчука, Миколу Паламарчука. Будь ласка, до трибуни.

Сутність змін в законопроекті (реєстраційний номер 5364) полягає у створенні системи паркування в Україні, яка буде проста та зручна для учасників дорожнього руху, а також невідворотності відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил паркування зупинки та стоянки. Проект серед іншого педбачає, перше, зміни до статті 14.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що полягають у створенні законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запропонованого фото-відеофіксації правопорушень. Друге. Притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, зокрема, несплата вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів, особами, що не мають такого права. Третє. Обов'язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адмінвідповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки, відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.

при вибутті з її володіння номерного знаку або автомобіля, в наслідок протиправних дій інших осіб, передачі права керування автомобілем іншій особі на відповідальній правовій підставі, або якщо особа, фактично порушник, П'яте. Нова стаття… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. Змінами до законів України про дорожній рух та про місцеве самоврядування України, до повноважень МВС України віднесено ……. адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, надання доступу для ресурсів цього реєстру, уповноважений притягнений до адміністративної відповідальності за відповідні правопорушення. Також затверджуються вимоги щодо обладнання та функціонування майданчиків для паркування автомобілів, впроваджується в межах відповідально населеного пункту автоматизована система контролю оплати паркування. Альтернативним законопроектом (реєстраційний номер 5361-1) пропонується аналогічні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України про місцеве самоврядування в Україні, про дорожній рух, про Національну поліцію,

другою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від адміністративних комісій до органів Національної поліції, якщо особа-порушник погоджується з обставинами, викладеними в протоколі про адміністративні правопорушення, або суду в разі подання зауважень на протокол про адміністративні правопорушення. Члени комітету не погоджуються з вказано вище пропозицією в частині передачі повноважень щодо розгляду зазначених адміністративних комісій або виконавчих комітетів, Пане Миколо, час для виступу вичерпаний. Прошу, колеги, провести запис. Будь ласка, прошу провести запис: два – за, два – проти. Березюк Олег Романович.

Очевидно, давайте з вами констатувати, що на сьогоднішній день ми маємо конкретну дуже яскраву проблему, в тому числі і в нашому місті, в місті Києві, і в багатьох інших містах, де кількість населення перевищує тисячі людей. Очевидно, що на сьогоднішній день немає ні відповідальності, ні порядку на дорогах, очевидно, що поліція не виконує функцію, в тому числі і у зв'язку з недосконалістю законодавства, і люди фактично кидають свої машини на призволяще. Що нам дає впорядкування цієї сфери? Перш за все це дає можливість залучення інвестицій в місцеві органи влади для побудови паркінгів, побудови побудови спеціальних місць для паркування і впорядкування того, що на сьогоднішній день відбувається на дорогах, повного безладу. В той же час для нас, як для фракції, є дуже важливим момент, щоб якщо ми впорядковуємо відповідальність осіб, робимо цю відповідальність автоматичною фактично, таким чином надаємо повноваження, достатньо широкі повноваження, і велику довіру тим людям, які будуть притягати до відповідальності від імені влади, ми маємо чітко гарантувати, що такі повноваження, ними не будуть зловживати, що там не буде корупційних ризиків. Зокрема, науково-експертне управління Верховної Ради зазначає цілий ряд таких моментів, в тому числі і корупційних моментів, де повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування фактично не є конкретно конкретно визначеними і містять не закритий перелік. Всі ці моменти мають бути доопрацьовані до другого читання таким чином, щоб цей закон дійсно приніс на дороги порядок, а не безлад. Дякуємо за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. "Партія "Відродження" Гуляєв Василь. Передаю слово Антону Яценко. дуже багато містить позитивних новел. Ми всі сьогодні спостерігаємо і в крупних містах, і в маленьких, коли фактично нема ніякого порядку у сфері паркування машин. Тому прохання до всього залу його підтримати, бо це дійсно важливий і дасть можливість цей закон місцевим органам влади навести порядок у цій сфері. Дякую.

Шановні колеги, я звертаюся до всіх громадян України, щоб вони звернули увагу на створення сьогодні, намагання створити сьогодні ще один каральний орган для громадян України. Шановні колеги, я розумію, якби міські ради, міська влада створила умови для автоволодільців, а після того порушників притягувала до відповідальності. Натомість, сьогодні намагаються нам протиснути таку норму, щоб створити ще один орган, який буде виписувати штрафи. У нас є протоколи так, як їм видано це право згідно законодавства України. Натомість, я ще раз наголошую, я особисто буду категорично проти голосувати даного лобістського законопроекту, враховуючи ті корупційні ризики, які заложені в самі норми і в тіло даного закону. Я категорично проти. Закликаю всіх голосувати проти даного лобістського законопроекту, з корупційною складовою і ще з одною каральною машиною для власників транспортних засобів. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Опозиційний блок", Німченко. І після того переходимо до прийняття рішення. А, ще від БПП не було виступу, добре, зараз Німченко.

по Конституции право на самоуправление – это святое право граждан, мы видим здесь, что забирают и эти полномочия у территориальных громад.

Шановні колеги, цей законопроект або аналогічний виноситься в цей зал третій раз. І є дуже мало законопроектів, яким корумпована місцева влада чинить такий опір. І саме корупціонери з місцевих органів влади хочуть залишити все, як є. А як є, ви все бачите. Як ви платите сьогодні за парковку? За парковку ви платите сьогодні готівкою, людям в якихось незрозумілих жилетках, і потім до місцевого бюджету в кращому випадку 5 відсотків від того, що збирається на парковках, доходить. Говорили про поліцію, але поліція сьогодні не має права штрафувати за неправильне паркування тих, хто залишив, кинув свої автомобілі, як попало, тому що на сьогоднішній день можуть оштрафувати тільки водія, присутнього на місці, коли машина є. коли ставлять штраф під скло, такого немає. Цей законопроект європейський, цей законопроект підтриманий… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд, завершити. ПАРУБІЙ А.В. Дайте, будь ласка, одну хвилину завершити. Цей законопроект підтриманий прогресивними мерами, цей законопроект підтриманий Реанімаційним пакетом реформ. Тому ті, хто хоче боротися з корупцією, сьогодні проголосують "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Іван Крулько від "Батьківщини". Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Шановні українці! Дійсно, цей законопроект дуже довго розроблявся, над ним працювали експерти з громадянського суспільства, і його можна підтримати в першому читанні. Але давайте подивимося реальну ситуацію, чи створені у нас місця для паркування. Бо так виглядає, що в столичному місті Києві, коли виділяють місце під паркування автомобілів, там раптом виникає черговий торговельний центр. Замість того, щоби дійсно ті, хто їздять за кермом, мали можливість припаркувати свій автомобіль у належно обладнаному місці. З одного боку. І з іншого боку, давайте подивимося цей законопроект з точки зору моделі, яка закладається. А в законопроекті закладається модель "презумпція вини власника транспортного засобу". Тобто порушується у такий спосіб 62 стаття Конституції України. Тому пропозиція наступна. Голосуємо у першому читанні і доопрацьовуємо

Отже, колеги, готові до прийняття рішення? Зайшли всі в зал? я ставлю на голосування першу пропозицію – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів (номер 5364) прийняти за основу. За основу, пропозиція комітету. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо.

між першим і другим читанням всі, які є поправки, можна буде обговорити і можна буде внести в закон. Колеги, увага! Не виходьте! прошу не виходити, колеги! Я прошу всіх зараз уваги. В нас згідно порядку проведення засідання сьогодні є тільки одне пленарне засідання. Тому в нас може бути два варіанти:

Я прошу спочатку обмінятися думками, а потім голосування. Я прошу голів фракції, щоб по хвилині порекомендували, як нам діяти. Будь ласка, "Блок Петра Порошенка", Артур Герасимов. Будь ласка, "Народний фронт"… Артур Герасимов, будь ласка, яка ваша пропозиція? Прошу не розходитися. Шановні колеги, від імені фракції "Блоку Петра Порошенка" я підтримую пропозицію Андрія Володимировича працювати без перерви до 16 години. В нас дуже багато серйозних законів, важливих законів, соціальних законів, які ми сьогодні маємо прийняти. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" підтримує продовження Верховної Ради без перерви. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Максим Бурбак, "Народний фронт".

Дякую. Хто ще має бажання… Олег Ляшко. Потім Березюк. Будь ласка. 14:02:28 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша залізна команда має сили, наснаги і бажання працювати без перерви цілодобово. Пропозиція Голови Верховної Ради працювати без перерви до четвертої години є сьогодні адекватною, і тому ми підтримуємо цю пропозицію. Дякую, колеги. Отже, прошу зараз, хто ще від фракцій не виступив? "Батьківщина"? Будь ласка, Пташник, одна хвилина. Шановні колеги, я цілком підтримую пропозицію шановних голів фракцій, і коаліції, і опозиції працювати сьогодні без перерви, але мене дивує дивує дуже факт, що такі працьовиті, талановиті голови фракцій тільки що не проголосували, зокрема, фракція "Самопоміч", за включення до порядку денного сесії за законопроект під номером 6440. Це наш проект, поданий разом з Бориславом Березою, Владиславом Голубом, де ми якраз пропонуємо зробити таким самим звичайним пленарним днем, куди ми будемо ходити з вами працювати і, власне, приймати законопроекти не тільки по вівторках а і в п'ятницю так само, як всі нормальні люди працюють. Тому я дуже сподіваюся, що це сталась якась помилка і надалі ви будете всі підтримувати цей законопроект також. Дякую. Дякую. Я хочу наголосити. Коли ми консультуємося по певному питанню, то ми консультуємося по конкретному питанню, а не входим в політичні дискусії. Репліка, одна хвилина, Олег Березюк. Я хочу нагадати видатним юристам цієї Верховної Ради, що законопроекти, які вносяться в порядок денний принаймні повинні бути… ми з ними маємо бути ознайомлені, а не принести за 5 хвилин до голосування і звинувачувати когось в тому, що його треба голосувати. Якщо дотримаємося законодавства, дотримаємося законодавства всі і разом. Дякую вам. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". "Давайте працювати по Регламенту! Нам потрібно два дні для ознайомлення, щоби мати висновки комітетів, щоб приймати рішення". Так от я звертаюся до цієї фракції. Якщо ви в четвер будете розглядати медичну реформу, а висновків нема два дні, це означає, що ви в один день одне брешете, а в другий день брешете друге, і будьте послідовними. Колеги, ми провели обговорення, і весь зал об'єднався пропозицією працювати далі без перерви. І, колеги, продовжуємо, продовжуємо нашу роботу. Сьогодні одне пленарне засідання. Давайте шляхом голосування визначимося. Колеги, я… Давайте ще хвилину Пинзенику Віктору, він нам розкаже правду. Будь ласка. Шановний Голово, шановні народні депутати! Я не розумію, чому Погоджувальну раду не можна було провести о 8 ранку і почати засідання Верховної Ради у звичному режимі, а не перетворювати голосування в фарс. Робіть перерву, дайте депутатам можливість в туалет зайти і після перерви продовжити голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми шляхом голосування визначимось. Давайте, колеги, об'єднаємося. Отже, є дві пропозиції. Я прошу, колеги, приготуватись до голосування, щоб зал прийняв рішення. Поясню вам, в чому є річ, пояснюю пану Віктору. Так було зазначено в календарному плані, який був поданий на розгляд Верховної Ради Регламентним комітетом, що у вівторок проводиться лишень одне пленарне засідання. Ви знаєте, я весь час є прихильником того, щоб працювати максимально довго. Отже, я ставлю першу пропозицію, яка була озвучена, працювати без перерви до 16-ї години, до 16-ї години. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати,

Наступну ставлю на голосування пропозицію оголосити перерву з 2 до 4 години, щоб з 4 години продовжити роботу. Колеги, ви, будь ласка, емоції зніміть. Я вам ще раз пояснюю одну елементарну річ: в календарному плані сьогодні передбачене одне пленарне засідання. Наголошую, одне пленарне засідання, без зазначення яке. Колеги! Давайте зараз ми згідно заяви… Надійшла заява від двох фракцій про перерву. Я зараз проведу консультацію з Апаратом і скажу, яким чином найкраще нам діяти. Поки буде виступ від фракцій, я з Апаратом проведу консультації. Готові фракції замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до трибуни, до виступу Ляшка Олега Валерійовича. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги! Шановні українці! Рішення Стокгольмського арбітражу, яким визнано неконкурентною, неринковою ціну на газ для України, яку постачав російський "Газпром", недаремно викликає такі величезні дискусії. По цьому кабальному, антиукраїнському, корупційному договору Україна, за оцінками експертів, переплатила щонайменше 18 мільярдів гривень по договору постачання газу. 18 мільярдів доларів переплатила по газовому контракту Тимошенко-Путіна про постачання газу. І недоотримала по газовому контракту про транзит, підписаний Тимошенко-Путіним, ще 12 мільярдів. Ітого: 30 мільярдів доларів. В мене питання до шановної Юлії Володимирівни. Юлечка, можна твою увагу? Кілька питань. Яка була необхідність підписувати на 10 років газовий договір, коли на момент його підписання в запасах українських газосховищ було 16 мільярдів кубів газу, і нам би вистачило його до квітня 2009 року? Юля, яка була необхідність місяць після підписання газового московського контракту ховати його від спецслужб і від українського народу? Наступне питання. Ви кажете про те, що Янукович переплачував за газ, що ваш контракт правильний, але Янукович переплатив. вам, Юля, говорити – як брехати. Але давайте, ми знаємо всі, хто такий Янукович. Но Янукович ціною зради, харківської зради, отримав знижку на газ по вашому газовому контракту. Перший газовий контракт було Тимошенко-Путін, державна зрада. Другий газовий контракт: Янукович, Харківські угоди, в обмін на знижку по газу отримав плюс 30 років перебування Чорноморського флоту в Криму. Ну, і нарешті. Пані Тимошенко каже, що Порошенко винен в газових угодах. Не знаю, в чому винен Порошенко, багато в чому винен, за газові угоди не знаю. Але точно знаю, що об'єднує Тимошенко і Порошенко. І газові угоди Тимошенко, і Харкові угоди Януковича, і Мінські угоди Порошенка – все це антиукраїнські документи. Три лідера: Тимошенко, Янукович, Порошенко – продемонстрували нездатність відстоювати національні інтереси України, відстоювати позицію України! Тому всі троє, Янукович вже пішов, наступними в політичне небуття мають піти Тимошенко і Порошенко.

А дослівно, колеги, я хочу сказати. Оця скотиняка в 2013 році сказала, що вона буде пишатися тією країною, де Президентом буде Тимошенко! Ця скотиняка голосувала за те, щоб збільшити повноваження Януковича, який привів сюди російські війська. Ця скотиняка під час голосування за бюджет отримував преференції своїм спонсорам. Ця скотиняка знищила українське село в 15-му, в 16-му 30 секунд, будь ласка.

Оголосили 30 секунд. Я хочу сказати зараз українцям. Поганий чи гарний контракт – перевірте по своїм платіжкам. В 2009 році, коли працював цей контракт, ви платили копійки за природній газ. А зараз, коли цього контракту, як кажуть, немає, ви платите в 10 разів дорожче. От вам конкретика. І це по платіжкам можете перевірити. А все інше – це запроданці, олігархи, які намагаються сьогодні дискредитувати "Батьківщину". Дякую за увагу. Колеги, я провів консультації з Апаратом. І, оскільки Верховна Рада України не проголосувала за роботу без перерви, я оголошую перерву до 16-ї години. І о 16-й годині ми зберемося для продовження нашої роботи. О 16-й годині прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. На жаль, важко нам без перерви входити в ритм, і тому о 16-й годині продовжимо нашу роботу. Дякую вам.